Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicom, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas u plenumu raspravljamo o osam sporazuma i projekata koji su od velikog značaja za Republiku Srbiju i čija vrednost iznosi, kako je ministar Mali jutros rekao, 768,8 miliona evra. Imali smo prilike da od ministra čujemo i neke tehničke detalje i zbog čega su ovi sporazumi i projekti važni za Republiku Srbiju.Međutim, važno je napomenuti da su ovi projekti od važnosti i za region, jer unapređuju infrastrukturu, ali i društvo uopšte, ukoliko pričamo o projektima kojima se nastoji da se poveća otpornost na buduće rizike povezane sa klimatskim promenama.Iako su sporazumi i projekti o kojima danas pričamo i diskutujemo prilično obimni, na nama je danas lakši deo posla. Sam dolazak do diskusije u plenumu je plod napornog rada. Koleginice i kolege narodni poslanici znaju da ovo nisu prvi sporazumi i projekti o kojima diskutujemo ovde u plenumu, ovo je samo nastavak samo nastavak rada za stvaranje bolje budućnosti i jasan pokazatelj da se Srbija razvija i da ide napred. To dovoljno govori o položaju Srbije u svetu.Kao što znamo, Srbija danas ima prijatelje i na istoku i na zapadu. Jedan od naših prijatelja jeste i Ujedinjeno Kraljevstvo, s kojim negujemo odnose od 1837. godine, kada je potpisan prvi bilateralni sporazum. Saradnja sa UK je izuzetno važna za Republiku Srbiju. Prema informacijama resornog ministarstva, robna razmena u proteklih 10 godina je duplirana, a 2017. godine premašuje iznos od pola milijarde evra. Dakle, vidimo da smo za 10 godina uspeli da dupliramo vrednost robne razmene.Ukoliko razmene.Ukoliko pričamo o prethodnom periodu, čisto poređenja radi, kada je predsednik Srbije bio premijer Srbije, da li se neko seća koliko je bila prosečna plata? Prosečna plata je bila 330 evra. Jednim predanim i upornim radom predsednika Aleksandra Vučića i njegovog tima u martu ove godine, i pored globalnog problema koji se koji se pojavio zbog pandemije korona virusa, prosečna plata je bila čak 555 evra i očekujemo da će u januaru 2022. godine ona iznositi 612 evra.Pored

uz ostavljene katastrofalne finansije od predstavnika bivšeg režima, a sada, 2021. godine, mi pričamo o tome da minimalna plata do kraja godine bude 300 evra. Dakle, samo uporedite činjenice. S jedne strane, ljudi koji su nekada radili za minimalac primali su 15 hiljada dinara, a do kraja ove godine bi trebalo da primaju minimalac koji iznosi 35 hiljada dinara.I da se vratim na saradnju sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Istorijski maksimum u robnoj razmeni je ostvaren 2019. godine i on je bio 557,4

od 20,6%.Znamo svi koliko je pandemija korona virusa na globalnom nivou usporila sve, ali je još jedan od pokazatelja da se Republika Srbija odlična snašla u ovom periodu i činjenica da je prošle godine vrednost ukupne bilateralne razmene iznosila 529,4 miliona evra, što je smanjenje od minimalnih 5%.S druge strane, druge strane, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, ulaganje rezidenata Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiju od 2010. godine, zaključno sa trećim kvartalom 2020. godine, iznosi 501,8 evra.Upravo jedan od sporazuma o kojima mi danas pričamo jeste i sporazum sa Ujedinjenim Kraljevstvom o trgovini, o partnerstvu u trgovini i saradnji sa pripadajućim deklaracijama.Šta je suština ovog sporazuma? Čuli ste kakav smo odnos imali do sada sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Videli ste kakva nam je bila robna razmena, koliko sve to vredi i videli ste da smo uspeli da dupliramo u poslednjih deset godina vrednost robne razmene. U prethodnom periodu saradnja između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva je bila zasnovana na SSP-u, dakle, Sporazumu o saradnji i pridruživanju, koji je zbog toga što je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo EU prestao da važi. Sada je suština da se omogući isti regulatorni oblik koji smo imali sa Ujedinjenim Kraljevstvom pre nego što je SSP prestao da važi u tom smislu.Oblasti smislu.Oblasti koje su obuhvaćene ovim sporazumom tiču se opšte državne saradnje, saradnje u međunarodnim organizacijama, bezbednosne politike i ukupnog ekonomskog plana. Dozvoliću sebi da primetim da se veći deo ovog sporazuma odnosi na ekonomiju i ukoliko pogledamo rezultate iz ove godine, imamo rast izvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo u prva četiri meseca.Jasno je da našim privrednicima moramo da omogućimo nastavak saradnje i neophodno je da zadržimo isti nivo liberalizacije trgovina usluga i roba koji je postojao ranije i bio je regulisan SSP-om.Da ne zaključimo, ukoliko ne bismo zaključili ovaj sporazum, najugroženija bi bila poljoprivreda, odnosno agrarna industrija, jer dobar deo izvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo odnosi se na maline, kupine i drugo.Vlada drugo.Vlada Republike Srbije je pravovremeno odreagovala da zaštiti naše interese na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva i mnoge države se bore da dobiju onakav status kakav mi dobijamo upravo ovim sporazumom. Dobijamo jedno ozbiljno i veliko tržište i svako odugovlačenje bi bilo izuzetno loše po našu privredu, jer ukoliko jednom izgubimo određeno tržište, mi možemo da ga vratimo, jako teško, ali možemo da ga vratimo i to nas košta mnogo više nego da se potrudimo da za zadržimo, a mi kao savesna i odgovorna vlast želimo da našim građanima obezbedimo što bolje uslove za poslovanje i zato je i ovaj sporazum danas pred nama na raspravi u plenumu.Nekoliko plenumu.Nekoliko projekata o kojima mi danas pričamo, diskutujemo, se odnosi na unapređenje infrastrukture u Srbiji. Prvi projekat o kojem ću pričati jeste prvi digitalni auto-put u Srbiji. To je auto-put E E 761 od Pojata do Preljine ili Moravski koridor, dužine 112 kilometara, koji na nivou Republike Srbije ima višestruki značaj. Pre svega, on povezuje centralne delove Srbije sa pravcima istok i zapad, odnosno dva najznačajnija putna pravca države, koridore 10 i 11, koji pripadaju evropskoj mreži puteva.Za

i centralnom i zapadnom Evropom na jugu i sa južnim delovima Republike Srbije i Severne Makedonije, Bugarske, i dalje, ako i idemo dalje, Bliski Istok, Azija, itd.Važna je itd.Važna je i planirana trasa auto-puta E763, Beograd – južni Jadran, sa kojom je planirano da se ovaj koridor poveže.Ovim putnim pravcem region bi dobio najkraću vezu sa zapadnom Srbijom, Crnom Gorom, a preko luke Bar i sa južnom Italijom, kao i veze sa pomorskim lukama Jadrana i Sredozemlja. To je i jedan od prioriteta koji je propisan planom „Srbija 2025“.Zahvaljujem Koridorima Srbije što su mi za potrebe današnje sednice ustupili i mapu i detaljne informacije. Evo, zbog građana Republike Srbije, da se bolje vidi, malo je većeg formata, ali ali bi mi bilo drago da prođemo ceo koridor, da građani Republike Srbije vide i na mapi o čemu mi pričamo.Kao što vidimo, koridor ide od Pojata do Preljine i putni pravac od Pojata do Preljine povezuje teritoriju na području više opština i gradova sa skoro pola miliona stanovnika. veliki broj stanovnika gravitira ovim koridorom i imaće velikog značaja od ovog koridora. To su: Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo, Čačak.Ukoliko pričamo o povezivanju sa mrežom državnim i lokalnih puteva, planirane su denivelisane raskrsnice, ako krenemo redom, dakle, od Pojata do Preljine_ Pojate, Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad, Velika Drenova, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vrba, Kamidžora, Adrani i Preljina.Nadam se da su građani Republike Srbije mogli da vide kako koridor izgleda i na mapi.Na trasi samog auto-puta je planirana izgradnja ukupno 117 mostova, kako je i ministar Mali rekao, podvožnjaka i nadvožnjaka u ukupnoj dužini od 11,3 kilometara.U sklopu realizacije projekta Moravski koridor izvršiće se i hidro-tehničko uređenje Zapadne Morave i to je jako važno pomenuti.Samim tim, izgradnjom ove saobraćajnice se unapređuje i infrastruktura i povećava se dostupnost i opštinskim centrima i privrednim zonama, ali i turističkim organizacijama i samim tim se pruža mogućnost za dodatni razvoj privrednih i turističkih potencijala.Kada pričamo o poboljšanju i modernizaciji infrastrukture, kao i unapređenju institucionalnih kapaciteta u Republici Srbiji, moramo reći da je to od višestrukog značaja i za Republiku Srbiju, ali i za region.Jedan od projekata o kojem danas pričamo jeste i Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji, prva faza. Cilj ovog projekta jeste povećanje efikasnosti i sigurnosti postojeće železničke imovine i unapređenje upravljanja i institucionalnih kapaciteta sektora železnice.I unapređenje ovog sektora je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, ali i za region, jer donosi i indirektno doprinosi i poboljšanju i povećanju životnog standarda, jer ukoliko se povežemo sa regionom imamo dalje šansu i za veći promet robe, a to je suština, upravo suština ekonomske politike Vlade Republike Srbije.Još jedan od projekata koji je važan za Republiku Srbiju i za region, jedan od prioritetnih projekata kojim se obezbeđuje povezivanje gasovodnog sistema Republike Srbije sa susednim državama, jeste izgradnja gasnog interkonektora Niš–Dimitrovgrad –bugarska granica. Izgradnjom ovog interkonektora, čija je dužina 109 kilometara, omogućuje se dopremanje prirodnog gasa na tržište i iz drugih pravaca snabdevanja, a sam kapacitet gasovoda je 1,8 milijardi kubnih metara, što znači da će moći da zadovolji nekih 80% trenutnih potreba prirodnog gasa.Zbog gasa.Zbog javnosti želim da podsetim zašto je ovo jako važno. Prvo, postoje brojni ograničavajući faktori razvoja ovog dela energetike. Ne postoji gasovodna mreža u svim delovima zemlje, postoji izrazita sezonska neravnomernost potrošnje, a sami troškovi tranzita su visoki. Jedan od problema jeste to što domaća proizvodnja pokriva nekih, odnosno zadovoljava nekih 20% domaće potrošnje, a svi znamo da je prirodan gas takav energent koji ima izrazite tehničke i ekološke prednosti u odnosu na druga konvencionalna goriva.Ukoliko goriva.Ukoliko posmatramo samo jedno domaćinstvo, upotreba prirodnog gasa može da zadovolji između 80% i 85% energetskih potreba po nekim po nekim proračunima.Činjenica je i da je prirodni gas dominantno uvozni energent u kome je transportni sistem ograničenog kapaciteta, tako da je neophodno da se omogući sistem koji omogućava korišćenje prirodnog gasa za kombinovanu potrošnju električne i toplotne energije.Kao što vidimo, za građane Republike Srbije je izgradnja ovog interkonektora od izuzetnog značaja, jer unapređuje sigurnost snabdevanja Republike Srbije, ali ponovo se vraćamo i na region. Od ovoga će benefite imati i region i Republika Srbija.Dakle, Srbija.Dakle, izgradnjom ovog interkonektora ne pomažemo samo našim građanima, već i regionu, jer smo svesni, ponovo ponavljamo to i sa ponosom ističemo da će Republika Srbija moći da napreduje i da napreduje jedino ukoliko napreduje i region.Važno je napomenuti, to je ministar Mali i rekao, da je ovaj projekat prepoznat kao jedan od šest prioritetnih projekata EU u okviru Inicijative o energetskom povezivanju centralne i jugoistočne Evrope.Pričali Evrope.Pričali smo o benefitima. Kratko ću se samo osvrnuti još jednom na to. Izgradnja ovog interkonektora ima višestruke benefite. Ukoliko ga budemo izgradili, možemo da očekujemo intenzivnije korišćenje prirodnog gasa u sektoru široke potrošnje, efikasnije i ekološki prihvatljivije korišćenje energije, kao i smanjenje zagađujućih materija.S

i povećanje ekonomičnosti mnogih industrijskih procesa, kao i dodatni doprinos održivom razvoju u svim privrednim granama, a samim tim se ublažava i uticaj na klimatske promene i smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte.Jasno bašte.Jasno je iz svega što sam naveo da je Republika Srbija svesna klimatskih promena i da intenzivno radi na obezbeđivanju okruženja koje bi ublažilo uticaj, odnosno negativni uticaj na klimatske promene.S

i potencijalne rizike koji su povezani sa klimatskim promenama. Jedan se odnosi na programsku podršku Srbiji za jačanje otpornosti na klimatske promene, dok se drugi odnosi na program usmeren na zeleni oporavak.Ovde se još jednom vidi jasna opredeljenost Republike Srbije za zelenu agendu.Kada pričamo o rizicima koji su povećani usled klimatskih promena, treba da pomenemo i poplavu i sušu. Važno je napomenuti da Republika Srbija i ovom problemu je pristupila strateški.Poslednji projekat o kojem ću pričati jeste projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine, čija je namera da smanji rizik od poplava i suša, s jedne strane, a s druge strane, da unapredi i ubrza ekonomsku saradnju na Zapadnom Balkanu i ojača institucije i procedure putem kojih sarađuju države kroz koje protiču ove dve reke.Ovaj reke.Ovaj projekat ima za cilj dostizanje potencijala ekonomskog rasta, dok istovremeno štiti zajednicu od štete od poplava i suša, ali omogućava, i ponovo se vraćamo na turizam, razvoj turizma na koridorima ove sam kraj želim da još jednom istaknem važnost današnjih sporazuma i projekata. Dakle, sa jedne strane oni govore o strateškom pristupu rešavanju problema i činjenici da iza njih stoji jedan ozbiljan i predan rad, a sa druge strane današnji sporazumi govore i o jasnoj nameri Republike Srbije da se obezbedi adekvatno poslovno okruženje u kom je moguće napredovati.Ovo je pravi primer politike za koju se bori Aleksandar Vučić i mi svi sa njim, pravi primer kako menjamo Srbiju, jer ukoliko obezbedimo dobro poslovno okruženje, stvaraju se uslovi za nova radna mesta, nove fabrike, nove puteve, kao i povećanje plata i penzija.Podsetićemo da je stopa rasta u prvom kvartalu ove godine bila neverovatnih 15%. Podsetiću i da je prosečna plata, kada je Aleksandar Vučić postao premijer, bila 330 evra, dok je u martu ove godine prosečna plata iznosila 555 evra. Očekujemo, nećemo se tu zaustaviti, da u januaru 2022. godine prosečna plata bude čak 612 evra. Dakle, ne tako davno minimalac je, ponoviću još jednom, jer je jako važno, iznosio 15.000 dinara. Mi do kraja ove godine planiramo da minimalac bude 35.000 dinara. To je prvi put u istoriji Republike Srbije da će minimalac toliko iznositi.To su činjenice o kojima mi ovde danas i moramo da pričamo, i treba da pričamo, i moramo da pričamo. Naravno, ni ovog puta, kao ni svakog prošlog, nećemo i ne smemo zaboraviti na naše starije sugrađane, na one koji su gradili državu za sve nas. Želimo da penzioneri znaju da imaju na koga da se oslone.S druge strane, predstavnici bivšeg režima su verovatno polazili od sebe, jer nisu verovali da će neko ozbiljno da radi i da napravi reforme, a upravo su one teške reforme 2014. godine i prouzrokovale sve ovo i nalazimo se tu gde jesmo.Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije ulažu velike napore da obezbede što bolje poslovno okruženje kako bismo ispunili naše ciljeve iz plana Srbija 2025. Dakle, mi idemo ka tome da 2025. godine imamo prosečnu platu od 900 evra, da prosečna penzija bude 440 evra. Narod vidi naš rad i vidi rezultate i narod Republike Srbije zna da ono što Aleksandar Vučić obeća to i ispuni. Zato ne čudi činjenica da je prema poslednjim istraživanjima podrška SNS u narodu takva da iznosi 59,8% glasova.Međutim, ta činjenica ne treba nas da opusti. Ta činjenica nas obavezuje da baš zbog toga radimo još više, još jače, još marljivije i, kao što i sam slogan naše poslaničke grupe kaže, za našu decu. Moramo još snažnije da pomognemo predsedniku Vučiću u borbi za napredak Republike Srbije.Zbog svega navedenog, u ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, pozivam sve koleginice i kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj sporazum. Živela Srbija.

u današnjoj raspravi mi ćemo razmatrati nekoliko međunarodnih sporazuma o zajmovima koji bi podigli finansijsku efikasnost Republike Srbije.Na samom početku bih kazao da će poslanička grupa PUPS- 3P u danu za glasanje podržati ove sporazume i glasati za njihovo usvajanje.Ovi se sporazumi mogu podeliti u dve grupe. U prvu grupu spadaju sporazumi koji se tiču zaključenja onih zajmova koji će biti upotrebljeni u svrhu izgradnje i obnove infrastrukture.Ja sam pre nekog vremena, kada smo razmatrali predloge zakona o sporazumima koji se odnose na finansiranje projekata dalje gasifikacije u pojedinim delovima Srbije, rekao da je od velike važnosti da što pre otpočnu radovi na pravcu magistralnog gasovoda Niš-Pirot-granica sa Bugarskom. Upravo jedna od današnjih tačaka dnevnog reda odnosi se na taj veoma značajan infrastrukturni objekat, velikog kapaciteta i protoka kojim će naša država dobiti još jednu prekograničnu vezu

tržištu.Vrednost ovog projekta biće oko 85 miliona evra, a od čega će se putem ovog zajma prikupiti 25 miliona evra, 50 miliona će se dobiti iz sredstava EU, a ostatak troškova bi bio iz budžetskih sredstava i prihoda Javnog preduzeća Srbijagas.To su svakako važni projekti, ali koristim priliku planirano da se ceo sistem završi i pusti u punu operativnu snagu do kraja 2023. godine čime ćemo dati novi zamah razvoja, pre svega, grada Niša kao centra jugoistočne Srbije koji postaje i gasno čvorište, Pirota koji će dobiti mogućnost priključenja na gas, te ostalih mesta na ovom veoma važnom pravcu.Još veći razvojni projekat predstavlja početak radova na izgradnji Moravskog koridora, autoput od Pojata do Preljine, dužine od oko 110 kilometara koji će predstavljati bočnu vezu autoputeva Beograd-Niš i Beograd-južni Jadran, odnosno koridora 10 i 11, kroz dolinu Zapadne Morave i značajno podići bezbednost saobraćaja na ovom putnom pravcu, ali svakako će značiti i u ekonomskom smislu za sve gradove na ovoj relaciji, odnosno na ovom delu autoputa.Ovim zajmom obezbediće se polovina sredstava, odnosno 400 miliona evra koja će biti otplaćena u periodu od 13 godina u polugodišnjim ratama sa grejs periodom od tri godine.Četvrta i sedma tačka dnevnog reda su dva kredita u vrednosti od 51 miliona evra koji se uzimaju od Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj. Namenjena su za više projekata u oblasti popravljanja stanja železničke mreže u Srbiji, a pre svega unapređenje pružnih prelaza. To je velika važnost, jer smo svedoci da se konstantno, s vremena na vreme, dešavaju stravične nesreće na tim neobezbeđenim prelazima ili na onima gde je signalizacija neispravna ili čak ne čak ne radi.Napomenuo bih da smo mi u Nišu imali pre par godina jednu takvu katastrofu, a kada je zbog neispravnosti ili nekih drugih razloga, neodgovornosti, na pruzi Niš-Leskovac, kod sela Međurova, voz naleteo na autobus i bilo je 10-ak ljudi koji su stradali, uglavnom radnici i deca koja su pošla u škole u Nišu.Pored

su svakako važni projekti, ali ja koristim priliku da skrenem pažnju da i u drugim gradovima postoje potrebe da se poradi na železničkoj infrastrukturi, a pogotovo Niš za tim ima velike potrebe, s obzirom da magistralna pruga Niš-Pirot prolazi kroz samo centralno gradsko jezgro. To stvara brojne probleme u funkcionisanju grada, pa bi na rešavanju ovog ozbiljnog komunalnog problema moralo da se poradi na državnom nivou, jer sam grad za takve infrastrukturne projekte nema ovlašćenja, niti dovoljno sredstava.Već 20-ak, odnosno 30-ak godina, grad Niš, kao kapitalne projekte predlaže Republici upravo izmeštanje ove pruge Pirot-Niš iz gradskog jezgra i nadam se, gospodine ministre, da će u nekom periodu, s obzirom da su odrađene predradnje oko izuzimanja zemljišta i ostalo, Republika pomoći gradu Nišu da konačno ovu prugu izmesti iz centralnog gradskog jezgra i na neki način obezbedi i sigurnost saobraćaja i sigurnost građana, jer veliki broj pružnih prelaza je upravo u samom tom gradskom jezgru.Zaduženje u visini od 78 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj i projekte razvoja koridora Save i Drine biće iskorišćeni za obnovu nasipa na Savi kod Dobrinovca i sa novobeogradske strane koji će na kritičnim deonicama biti dignut tako da mogu da odbrane od rekordnih protoka vode.Značaj ovakvih preventivnih ulaganja svi smo mogli da vidimo 2014. godine, i zato je bolje sada ulagati u dogradnju i popravku nasipa, nego da se posle eventualne poplave daju desetostruko veća sredstva i gubi vreme i resursi za otklanjanje posledica poplava. Malim delom ovaj zajam biće iskorišćen za revitalizaciju lučke infrastrukture u Sremskoj Mitrovici.U drugoj, ali ništa manje važnoj grupi međunarodnih sporazuma koje danas ratifikujemo spadaju i treća i peta radna tačka dnevnog reda. One se tiču zajmova koji se takođe podižu od Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, s tim da će se oni koristiti pre svega za projekte vezane za zaštitu životne sredine i konkretnu realizaciju odredbi paketa zakona koje smo u ovoj Skupštini usvajali u proteklih nekoliko meseci iz ove oblasti.To se pre svega odnosi na smanjenje misije ugljen-dioksida i drugih ugljeničnih gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. U tom smislu dobro je videti da postoji i da se primenjuje strategija i planovi za ovu oblast, odnosno da zakonske odredbe koje smo nedavno izglasali nisu donete reda radi, kako bi ostalo mrtvo slovo na papiru, već se na njihovoj prezentaciji zaista i radi, pa i po cenu određenog određenih zaduženja. Kao što znamo, mi smo u prethodnom periodu, odnosno na rebalansu budžeta usvojili predlog povećanja određenih sredstava za Ministarstvo za ekologiju, odnosno zaštitu životne sredine i sada verujem da će ta sredstva biti pravilno upotrebljena kako bi se zaštita životne sredine, pre svega u gradovima, odnosno širom Srbije upotrebila na adekvatne načine.Na posletku, druga tačka dnevnog reda odnosi se na Sporazum sa Vladom Velike Britanije i on se odnosi na rešavanje tehničkih pitanja vezanih za trgovinu usled istupanja ove države iz EU, tako da se tako da se zbog toga ništa neće promeniti u međusobnim ekonomskim odnosima koji su veoma bitni za Republiku Srbiju.Na kraju izlaganja, želeo bih da nešto napomenem zbog gledalaca koji su manje upućeni kada se sa strane čuje da smo sklopili ovoliki broj međunarodnih sporazuma. Nekome bi se moglo učiniti da je to zaduživanje u postupku stabilnosti državnih finansija, međutim, ja želim da kažem da su ovi sporazumi i novčana sredstva koja se njima povlače već predviđeni i ukalkulisani u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu i da to zaduženje ne može izazvati nikakav debalans državnih finansija, tim pre što vidimo da je najveći deo sredstava planiran za izgradnju realne saobraćajne infrastrukture koja će se po izgradnji višestruko isplatiti. Verujem da će poslanici redom glasati za usvajanje ovih predloga.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, Poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje. Takođe, Poslanička grupe PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja, razmatrana na ovoj sednici vanrednog zasedanja i glasati za. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji. Hvala.Prelazimo na prijave za reč, prvi na spisku je gospodin Milija Miletić. Izvolite. Zahvaljujem se predsedavajući.Uvaženi ministre finansija, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. inače sam izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu i ovde u Skupštini predstavljan Ujedinjenu seljaku stranku.Kao što je malopre uvaženi ministar Siniša Mali, vezano za predloge ovih sporazuma, ovo je još jedan stimulans za razvoj naše zemlje Srbije, a sve zahvaljujući tome što smo prethodnih godina uspeli da stabilizujemo zemlju, budžet i da privreda počinje da radi na način kako to treba da bude. Veliki broj ljudi, veliki broj firme koje su došle, koje su otvorile svoje ispostave, svoje kompanije kod nas ovde u Srbiji, to je nešto što je veoma bitno. Infrastruktura je još jedna od stvari bez koje nema razvoja naše zemlje, tako da ću kao poslanik glasati za predloge svih ovih sporazuma koji su na dnevnom redu.Sa redu.Sa druge strane, evo baš razgovaram sa kolegom Marjanom Rističevićem vezano za aktuelnu žetvu koja ide svojim tokom u Vojvodini. Kod nas tamo na jugoistoku Srbije još nije krenula, očekujem da će to biti urađeno na najbolji način, da sve bude kako treba, jer bez naše poljoprivrede siguran sam da ne bi bilo uspeha ni u ostalim delovima privrede.Više puta sam govorio vezano za ove infrastrukturne probleme, konkretno što se tiče železničkih pruga kojima je govorio malopre kolega Stošić vezano za Niš-Dimitrovgrad, to je pruga koja nije odrađena. Taj deo posla treba uraditi. Inače pruga koja se radi od Niša preko Svrljiga, Knjaževca prema Zaječaru je jednim delom urađena. Očekujemo da će ta pruga biti stavljena u funkciju što pre. Inače, kompletna rekonstrukcija pruge je rađena od Niša do Knjaževca, dok od Knjaževca prema Zaječaru i tamo prema Prahovu će biti samo jedan deo, manji deo rekonstrukcije, a bila a bila je planirana kompletna rekonstrukcija pruge, da se kompletno stave ti betonski pragovi, ta pruga bude u okviru onog projektovanog kako je urađeno ranije, da bude brza pruga.Očekujem da će to biti urađeno, jer sa tom prugom i sa investicijama koje će biti u Prahovu, sa svim onim stvarima gde će trebati frekvencija vozova, svih tih kompozicija koje će ići preko te pruge, od Prahova, preko Zaječara, prema Nišu i ostalim delovima Evrope, mislim da je vrlo bitno da bude urađeno. Taj deo pruge koji je sada

kada će to pustiti. Kada će ta pruga početi da funkcioniše, makar da ti naši privredni subjekti mogu da plasiraju svoje pragove tamo gde sam da će to biti u toku prošle godine, pa ove godine, ali još do sada to nije urađeno. Mislim da je to vrlo bitno zato što ta firma zapošljava preko 300 radnika. Inače, Svrljig, kao i veći broj opština na jugoistoku Srbije su opštine koje su nerazvijenog tipa, kojima treba stimulans, kojima treba zapošljavanje, kojima trebaju nove investicije, je potrebno dovesti nove investitore ili tim našim investitorima moramo obezbediti bolje uslove da im se neki nameti makar smanje u tim opštinama koje su nerazvijenog tipa.Inače, kod nas u Svrljigu je bila predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić sa kojom smo razgovarali i kojoj smo predočili određene stvari šta je potrebno da se uradi vezano za zapošljavanje novih radnika za one firme koje su u nekoj težoj situaciji, da im se obezbede bolji uslovi za privređivanje i očekujemo da će jedan deo tog našeg razgovora i dogovora biti ispoštovan od strane i nadležnog ministarstva i Vlade, jer tim našim opštinama koje su na jugoistoku Srbije, koje su u teškoj situaciji, peta grupa nerazvijenosti, vrlo im je bitna podrška Vlade kroz investicije, kroz ulaganje i kroz direktna davanja za sve tamo koji ostanu da žive, koji tamo rade, koji tamo privređju.Vezano za

tu mogućnost da obezbede sebi grejanje na gas, sve one stvari koje su bitne za njih da tamo rade. Mogu da kažem i to da od Niša, preko Svrljiga, do Knjaževca taj deo posla još nije odrađen i očekujemo da će imati mogućnosti da se uradi gasovod, kao i u drugim delovima Srbije.Srbija jeste i Svrljig, Srbija jeste i Platičevo, Srbije jeste i Subotica. Zato kažem, mi moramo više ulagati u opštinama, u područjima kao što su te male sredine, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Boljevac i još takvih mesta, baš zbog toga što su tamo ljudi ostali da rade, ostali da žive i njima trebamo staviti veću pažnju, a na ovakav način kada se radi o putnoj infrastrukturi, evo ja ću sa ovog mesta govoriti i o problemu izgradnje dela puta, to je za sve nas koji tamo živimo, od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, to je put koji je veoma frekventan, do autoputa gde ima jedan deo puta koji nije odrađen, a vrlo je bitan za sve nas koji tamo živimo, to je deo puta od deo puta od magistralnog puta, od sela Malče do Niša. Očekivali smo da će taj deo puta biti urađen, rekonstruisan, zato što ima tu veći broj privrednika koji tamo rade, zato što taj deo puta koristi veliki broj ljudi koji idu u Niš, iz Zaječara, Negotina, Knjaževca, idu u Niš u Klinički centar, ili na aerodrom u Nišu, a ne žele da koriste autoput.Još jednom, uvaženi ministre, drage kolege, ja ću kao

Hvala predsedavajući.Poštovani ministre finansija, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na sporazume koji se tiču finansijske podrške borbi protiv klimatskih promena.Prvi je, između francuske Agencije za razvoj i Republike Srbije, a odnosi se na realizaciju programa za urbane sredine otporne na klimatske promene.Zakonom promene.Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, predviđeno je zaduživanje kod francuske Agencije za obnovu i razvoj u iznosu od 50 miliona evra, za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak, kao i zaduživanje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 82 miliona 600 hiljada evra.Budući da smo mi ove godine usvojili Zakon o klimatskim promenama, koji nas obavezuje da smanjimo zagađenje, tj. nivo gasova sa efektom staklene bašte, jer nas na to obavezuje i međunarodna zajednica i EU čiji član želimo da postanemo, mi moramo biti spremni za taj trenutak.Nas čeka i usvajanje strategije nisko ugljeničkog razvoja, kao i program mera prilagođavanja klimatskim promenama. Za sprovođenje svega ovoga potrebna su nam i velika finansijska sredstva. Imajući u vidu da je energetska stabilnost u Srbiji uglavnom vezana za fosilna goriva, odnosno ugalj, koji pored saobraćaja generiše najviše štetnih gasova i da su kvalitet vazduha, zaštita od poplava, nestašice vode, upravljanje otpadom pitanja koja su najizloženija klimatskim promenama, jasno je da su nam potrebna sredstva da ojačamo kapacitete i lokalnih samouprava i ministarstava, da prilagode svoje politike i strategije, u cilju rešavanja ovih problema, odnosno razvoja urbanih sredina otpornih na klimatske promene.Svet se suočava sa činjenicom da skoro polovina svetske populacije živi u gradovima. Procene su da će do 2050. godine ova brojka porasti na dve trećine, što će dodatno zakomplikovati planiranje i izgradnju prateće infrastrukture, kao što su saobraćajnice, javni prevoz, parking, odvoz smeća, vodosnabdevanje.Imajući u vidu sve navedeno, postavlja se pitanje, kako obezbediti održivi razvoj u gradovima? Oni koji se bave ovim pitanjima kažu da odgovor leži u projektovanju pametnih gradova, odnosno urbanih sredina koje koriste pametne tehnologije, koje se baziraju na održivosti kako ekonomskoj i ekološkoj, tako i društvenoj.Zanimljivo društvenoj.Zanimljivo je, ako obratite pažnju, da se u Agendi o ciljevima održivog razvoja 2030, u cilju 11, nametnulo pitanje pametnih gradova i taj pod cilj definisan je kao održivi gradovi i zajednice. Srbija je potpisnica ove agende i mi moramo vremenom ispunjavati i ove ciljeve.Jasno je da konvencijalni način upravljanja gradovima nećemo moći da zadovoljimo potrebe koje nameće veliki broj ljudi smešten na relativno malom prostoru i zato je potrebno planirati i unapređivati čak i osnovne usluge i infrastrukturu u gradovima.Neko je definiciju pametnog grada uporedio sa ljudskim organizmom. Parafraziraću to poređenje, da pametni grad funkcioniše kao ljudsko telo.

Putevi koji omogućavaju svakodnevni transport su kao krvotok u organizmu čoveka. Na kraju imamo pet čula koja daju informacije našem nervnom sistemu i upućuju nas na prilagođavanje okolini. Ta čula pametnih gradova su senzori koji prikupljaju i povezuju različite vrste informacija potrebne za upravljanje gradom, šalju podatke u velike baze i na osnovu tih podataka gradske uprave i preduzeća, sisteme funkcionisanja grada prilagođavaju potrebama njihovih građana.Na osnovu tih podataka prave se aplikacije za mobilne telefone, koje su dostupne građanima, da u svakom trenutku mogu da se upoznaju i sa gužvama u gradu i sa zonama gde ima slobodnih parking mesta i sa tim kada će im stići javni prevoz, kakav je kvalitet vazduha itd.Grupa narodnih poslanika u okviru parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost juče je posetila kompaniju "Huavej". Oni su nam predstavili projekte svojih pametnih gradova kreirane uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija i bez tih pametnih gradova ne bi bilo normalnog funkcionisanja, niti života u gradovima koji imaju 10, 20, 25 miliona stanovnika, kao što su Šenžen, Peking, Šangaj i ostali gradovi.Da bi sve ovo funkcionisalo i bilo u službi građana i održivog razvoja, bez obzira o kom gradu ili o kom kontinentu se radi, da li je u pitanju Kina, Srbija, Amerika, Azija, potrebne su najpre politike i strategije, a zatim nove napredne informaciono-komunikacione tehnologije i rešenja, kao i stručni kadrovi koji će ove izazove 21. veka sprovesti u delo.Zato delo.Zato ja očekujem da će ova sredstva koja povlačimo iz francuske Agencije za razvoj i Međunarodne banke za obnovu i razvoj doprineti da naša zemlja što pre uđe u proces zelenog oporavka i realizacije programa za urbane sredine otporne na klimatske promene.Zbog

Zahvaljujem, potpredsedniče.Uvaženi ministre, predstavnici Ministarstva trgovine, ako se ne varam, pred nama set sporazuma, obično građani senzitivno reaguju kada govorimo o zajmovima. Ako postoji strah među Srbima onda je to strah od kredita.Hajde kredita.Hajde da krenem od Predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o partnerstvu, govorili ste o njemu u uvodnom izlaganju. Važna trgovinska saradnja između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske. Sveobuhvatni sporazum o saradnji naše dve države i prepoznali smo ga čini mi se svi kao bitan čin u, pre svega, bilateralnim odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Srbija.Inače, ovi bilateralni odnosi imaju tradiciju, uspostavljeni su pre skoro dva veka, tačnije 1837. godine, ako ja imam precizan podatak, a trebalo bi da da, i možemo da kažemo da dve zemlje karakterišu odnose pre svega dobre saradnje, posebno u oblasti bezbednosti i odbrane. Ono što postoji takođe kao tradicija je i tradicionalno dobro i da ne kažem i rodbinski, odnos između dve krune srpske i engleske. To je, čini mi se, ne manje važno u ovim vremenima.Do sada je zaključeno 28 bilateralnih sporazuma. Prvi privremeni bilateralni ugovor Velika Britanija i Srbija potpisale su 879. godine. Trgovinski odnosi Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije do nedavno su bili regulisani Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i to ste rekli u svom uvodnom izlaganju, nakon "Bregzita" i istupanja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU, postavljen je novi pravni osnov za regulisanje bilateralne trgovine i saradnje.Čini mi se da sam dobro zapamtila da ste kazali da od 2016. godine imamo suficit kada je u pitanju odnos, trgovinski odnos između Velike Britanije i Srbije, i ono što ću naglasiti jeste da smo pre nepunih sedam ili osam dana imali sastanak poslaničke grupe prijateljstva sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva i jedan vrlo kvalitetan razgovor o svemu tome što bi mogla da bude perspektiva i u onome što je iza nas, kao i najavu upravo ovog zakona o potvrđivanju sporazuma, kao jedan dobar potez u kontinuitetu koji se dešava, nedvosmislenu podršku za evropski put Srbije od strane Ujedinjenog Kraljevstva koliko god to zvučalo paradoksalno sa distance sa koje su oni izašli iz EU, ali pretpostavljam da se razlozi i njihovi za izlazak izlazak i naši za pridruživanje u dobroj meri razlikuju.Dakle, ta trgovinska saradnja između Velike Britanije i Srbije je na visokom nivou i sa potencijalom daljeg rasta i razvoja. Tu je važno, čini mi se, motivisati sve njihove investitore. Mi jesmo postali tržište koje je sve interesantnije investitorima i važno je, zbog radnih mesta i zbog smanjenja stope nezaposlenosti, da se ovaj pozitivni trend nastavi.Svakako nastavi.Svakako vas je kolega Milutin Mrkonjić, pre svega kao Vladu, pohvalio na temu onoga što su infrastrukturni projekti i tu čak i kada bih htela, ja baš ne mogu da se takmičim.Ono što je važno je da nakon ove paralize koja nam se dogodila usled Kovida-19, lagano krećemo, čini mi se, nekim sitnijim koracima u normalizaciju svih tih odnosa, pa ćemo tako, pretpostavljam, do normale i unaprediti na kraju i te trgovinske tokove, jer to jesu nedvosmislen uslov i za rast pre svega ove zemlje i u interesu ove zemlje.Želim da verujem da ćemo, pre svega zbog ovog uspešnog sprovođenja imunizacije, imati neku malo bolju sliku s jeseni, koliko god da su pretnje nimalo naivne, ali još jednom i odavde apel za sve naše mlade ljude, pošto, koliko čujem, mali je procenat mladih ljudi koji su vakcinisani, a važno bi bilo sačekati jesen sa procentom što visočijim vakcinisanih mladih ljudi. Tako da apelujem na njih da se odazovu i iskoriste šansu koju zaista samo Srbija nudi kada je u pitanju imunizacija protiv predlog na koji bih se osvrnula jeste Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš-Dimitrovgrad-Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke. I o tome ste govorili. Jeste važno, obezbeđuje se finansijski okvir za realizaciju, čini mi se, najvažnijeg energetskog projekta koji dopunjuje postojeći sistem gasne privrede Srbije kao tranzitne zemlje.U gasnu privredu od 2014. godine se ulaže intenzivno. Čini mi se da su rezultati manje-više vidljivi, a i suštinski cilj, a to je pre svega ta energetska stabilnost i energetska bezbednost Srbije.Ogromna investicija u energetski sektor bio je i „Balkanski tok“, koji je u dužini od preko 400 kilometara završen u decembru prošle godine, zahvaljujući pre svega odgovornom timu „Srbijagasa“, i ne bih ja bila prijatelj ako ne bih pohvalila i „Srbijagas“ i svog uvaženog druga Bajatovića, naše nacionalne gasne kompanije, koja je sa ruskim partnerima uspela da savlada sve izazove ovog projekta, a oni nisu bili mali.Još mali.Još jedna lepa vest je da je baš na 4. jul povezan gasovod „Balkanski tok“ na mađarskoj granici. Javno preduzeće „Srbijagas“ i mađarska kompanija povezali su se na granici sa mađarskim gasovodom „Balkanski tok“, kojim će ubuduće gas iz Turske preko Bugarske i Srbije stizati do srednje Evrope. Još jedan veliki uspeh Srbije u energetskom sektoru i konačno je završen taj veliki posao kojim je naša zemlja i konačno rešila pitanje snabdevanja gasa iz drugog pravca, a ne samo preko Ukrajine.Iz svega ovoga jeste važan i nastavak gasifikacije i gasnog povezivanja i to jeste predmet zajma koji je Srbiji odobrila Svetska investiciona banka. Važno je takođe istaći da je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godine odobreno zaduživanje kod banke do iznosa od 25 miliona evra za finansiranje gasne interkonekcije Srbija-Bugarska. Dakle, izgradnja gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska na teritoriji Republike Srbije jedan je od prioritetnih projekata kojim se obezbeđuje povezivanje gasovodnog sistema Republike Srbije sa susednim državama i omogućuje dopremanje prirodnog gasa na tržište i iz drugih pravaca snabdevanja. Planirani kapacitet gasovoda je 1,8 milijardi kubnih metara, koji će moći da zadovolji oko 80% trenutnih potreba prirodnog gasa, a njegova deonica na teritoriji Republike Srbije biće duga oko 109 kilometara.Realizacijom projekta unaprediće se sigurnost snabdevanja kako Republike Srbije, tako i regiona i omogućiti dalji razvoj distributivne mreže centralne, istočne i južne Srbije i izvršiti integrisanje pre svega postojećih i budućih skladišnih kapaciteta prirodnog gasa u jedinstven energetski sistem.Krajnji cilj jeste sigurno i bezbedno snabdevanje i korišćenje prirodnog gasa kako u sferi privrede, tako i u domaćinstvima, s obzirom da je prirodni gas energent sa izrazitim tehničkim i ekološkim pre svega prednostima u odnosu na druga konvencionalna goriva i upotrebom prirodnog gasa omogućuje se korisnicima pre svega visok komfor i bolji kvalitet života. Neposrednom upotrebom prirodnog gasa u domaćinstvima može se zadovoljiti 80-85% energetskih potreba. Pored navedenih pogodnosti, prirodni gas je energent koji je dostupan tokom cele godine i jednakog je kvaliteta, bez obzira na mesto potrošnje.Sa stanovišta privrede, i o tome ste malo govorili, primena prirodnog gasa stvara veće mogućnosti za modernizaciju i povećanje pre svega ekonomičnosti mnogih industrijskih procesa i tehnoloških postrojenja. Intenzivnije korišćenje ovog energenta doprineće održivom razvoju u svim privrednim granama, a posebno u oblasti energetike, ublažiće uticaj na klimatske promene i smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte.Nekako se ne možemo otrgnuti od činjenice da i sam dnevni red sadrži sve sporazume koji su usko vezani jedan za drugi i nekako jedan drugi prate.Govorio je kolega Mrkonjić o Moravskom koridoru i ja se neću mnogo vraćati na to, ali hoću na svoju početnu rečenicu, a to je kako reagujemo na zaduživanja. U tom smislu, ministre, izostalo je pretpostavljam ne svesno, obično su vaša obrazloženja vrlo široka, ali čak ni u obrazloženju zakona stoji ono što sam sigurna da bi javnost Srbije želela čuje, a to je koliko je rentabilno i koliko je zapravo za nas, ja to svakako znam, to znaju poslanici u sali, ali nije loše čuti – zašto je važno ulagati, rekao bi neko, da ne kažem zli jezici, ovako veliki novac u infrastrukturne projekte? Moramo naglas reći da će se to za jedan čini mi se čak kraći vremenski rok, od ovih deset godina o kojima je govorio gospodin Mrkonjić, vratiti. Istina je, to je studija koju je trebalo da nam možda ovde predstavi ministar saobraćaja, pošto pretpostavljam da su oni pravili taj presek, ali sam gotovo sigurna da jednu takvu informaciju imate i vi i možda bi bilo dobro podeliti je sa građanima.Poslanici SPS će svakako u danu za glasanje podržati set predloženih sporazuma, pre svega zato što mislimo da svi predlozi Vlade Republike Srbije se tiču zapravo unapređenja kvaliteta života naših građana, a onda i održavanja te ekonomske stabilnosti, o kojoj tako često govorimo, da ne kažem ekonomskog rasta. Hvala vam. Zahvaljujem se zamenici predsednika poslaničke grupe SPS.Reč ima narodna poslanica Dušica Stojković.Izvolite. Zahvaljujem.Uvažena potpredsednice Narodne skupštine gospođo Kovač, poštovani ministre Mali, sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici i narodne poslanice, zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas možemo da raspravljamo o sedam jako važnih sporazuma sporazuma i zakonskih predloga koji će apsolutno umnogome unaprediti naš poslovni ambijent i podići našu ekonomiju, unaprediti našu robnu i trgovinsku razmenu i svakako doprineti kreiranju jednog boljeg poslovnog ambijenta čiju će korist imati ne samo naša privreda, već i naši građani.Srbija je danas zaista kredibilan partner i pouzdan partner na međunarodnoj sceni i rekla bih da smo mi država kojoj se i te kako veruje i koja zaista ceni i neguje istinska partnerstva i sa zemljama istoka i sa zemljama zapada. Srbiji se danas veruje i rekla bih da ona ravnopravno sedi za stolom sa velikim silama, bilo na nivou međunarodne zajednice, bilo kao kao aktivan partner u okviru međunarodnih organizacija.Mi danas raspravljamo i jedan od vodećih sporazuma je svakako Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije koji će popuniti, rekla bih, onaj pravni vakuum, kao što ste,

prošle godine, 2020. godine, i od 1. januara 2021. godine bilo je potrebno da se obezbedi novi pravni okvir za regulisanje ukupnih bilateralnih odnosa sa ciljem da se zadrži prethodno uspostavljeni nivo saradnje u ovim oblastima.Zašto je to važno i zašto je uopšte važno da ratifikujemo ovaj sporazum? Dobro je da smo imali ovo prelazno rešenje koje je potpisano 20. maja ove godine, kako bi rešili sve one nesuglasice za protok robe iz Srbije ka Velikoj Britaniji i da bi rešili sve one nesuglasice i probleme na graničnim prelazima ka Evropskoj uniji i kako bi rešili kako bi rešili sistem carina. Da nismo usvojili ovaj sporazum i da ga nećemo ratifikovati u Narodnoj skupštini i da nismo potpisalo to prelazno rešenje i privremeno važenje ovog sporazuma, mi bi doveli do toga da imamo oporezivanje proizvoda za čak 20%.To bi u mnogome nanelo štete našoj srpskoj privredi i mi imamo situaciju, ja sam došla do podataka iz medija koji su rekli, da bi se umanjio izvoz zamrznutog voća iz Srbije, po nekim procenama za 15% do 20%. Zato je važno da danas raspravljamo o ovom sporazumu ja se nadam da će kolege narodni poslanici i narodne poslanice, u danu za glasanje zaista dati podršku ratifikaciji ovog jednog važnog međunarodnog sporazuma.Zaista

i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, ali i Republiku Srbiju očekuje u godinama pred nama.Velika Britanija je nakon Bregzita napustila EU i čime je prestao zapravo da važi SPP, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i za Srbiju je to važilo da paralelno imamo integraciju i gradnju naše ekonomije i naših ekonomskih odnosa i ekonomskih veza sa svima, a ne samo sa zemljama punopravnim članicama EU, već i sa Rusijom, Kinom, sa Britanijom koja je izašla iz te EU. Ovaj sporazum je počeo privremeno da se primenjuje maja ove godine i glavni benefit za dve države kakva će biti i u budućnosti, da će zaista dovesti do podsticanja investicija i da će raditi u korist kako naše privrede, tako i naših građana.Kada govorimo o tim investicijama, ja mogu da kažem što se tiče uloge britanskih kompanija u Srbiji i nivo njihovih investicija, trenutno u Srbiji posluje više od 400 kompanija sa većinskim britanskim kapitalom koji zapošljavaju 22.000 radnika i proizvode pretežno delove za automobilsku Nivo direktnih stranih investicija u Srbiji u prethodnom periodu je bio 90 miliona evra. Znači, radi se o jednom jako značajnom partneru. Prema podacima koje sam došla na sajtu Ministarstva spoljnih poslova, mi sa ovom zemljom imamo 28 potpisanih aktivnih međunarodnih međunarodnih sporazuma i dobro je i da danas razgovaramo i ovom važnom sporazumu.Robna razmena sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Republike Srbije iznosi 500 miliona evra i rekla bih da je neto ulaganja Ujedinjenom Kraljevstvu u Srbiji, u periodu od 2010. godine do 2020. godine, iznosi ukupno 627 miliona evra čime je ona preuzela 13 mesto na listi najvećih ulagača u Srbiji. Neka od najvećih investitora u Republici Srbiji koje dolaze iz Velike Britanije su svakako British American Tobacco koji je od 2013. godine privatizovalo duvansku industriju u Vranju, zatim to je kompanija Endava u IT sektoru iz 2015. godine koja je prisutan na našem tržištu „Agena Tehnolodži“ u Šimanovcima, „Posedin grupa“ u Beogradu.Vi ste ministre Mali svakako sećate kada smo 2017. godine zajedno otvorili jedan od najvećih ritejl parkova reč je o ritejl parku čija je investicija upravo dolazi iz Britanije, investicionog fonda iz Velike Britanije, reč je o investiciji od 30 miliona evra, gde je posao tokom 2017. godine, a i godinama nakon toga našlo više od 450 Beograđana, građana Rakovice, ali i žitelja okolnih opština. Zato je važno da usvajamo ovakve propise i zato je važno da stvaramo taj zakonodavni okvir i da kreiramo taj poslovni ambijent koji nam je i te kako važan.Srbija važan.Srbija se sada nalazi u drugoj, rekla bih godini, kada je pogođena pandemijom korona virusa i mogu sa ponosom da kažem da uprkos svim tim izazovima koje dolaze iznutra i spolja, mi se ti te kako borimo da privučemo, da nastavimo da priličimo nove direktne strane investicije po čemu je Srbija zaista poznata i po čemu je Srbija zaista lider u samoj Jugoistočnoj Evropi.Tradicionalno dobri odnosi dve saveznice tokom oba svetska rata i Velikog rata i Drugog svetskog rata karakterišu i ti ugovorni odnosi, 28 sporazuma i Srbija će nastaviti da sarađuje sa UK u svim u svim onim oblastima koji su u interesu za građane obe zemlje, i u oblasti ekonomije, trgovine, investicija, odbrane, ali i kulture, obrazovanja i sporta.Zaista je značajno i želela bih da to posebno apostrofiram i da istaknem, zaista je važno i zajedničko učešće srpske i britanske vojske u okviru Misije UN na Kipru. Srbija danas zaista beleži rekorde i dobre vesti možemo da svakoga dana pročitamo i vidimo u našim i svetskim medijima i kada je reč o borbi protiv pandemije i kada je reč o vakcinaciji i kada je reč o otvaranju i izgradnji novih kovid bolnica i kada je reč o povoljnim ekonomskim kretanjima, privrednom rastu, rastu BDP, ali i rastu plata i penzija, što je jako važno za sve naše građane.Zašto je to tako? Pa, Srbija je pored reformskog procesa zaista grabila punim koracima napred ka modernizaciji, izvršili smo reformu javnog sektora, omogućili smo digitalizaciju. Rekla bih da je upravo digitalizacija i reforma državne uprave i javnog sektora sada tokom ove dve godine godine koje su bile kada je Srbija i čitav svet, kada su bili pogođeni pandemijom virosom Kovdi-19, bukvalno je bila na testu. Građani su tada mogli da vide otpornost naše države, otpornost naše ekonomije, ali i otpornost našeg zdravstvenog sistema. Imali smo dovoljno opreme, pomagali smo i komšijama iz čitavog regiona i po pitanju medicinske opreme i po pitanju vakcinacije, vakcina.Zaista, nama je u interesu i ja bih iskoristila ovu priliku, podržavam apele svojih kolega narodnih poslanika, pridružujem se tim apelima i pozivam sve građane Srbije da iskoriste priliku i da se vakcinišu na punktovima, u svojim gradovima, svojim selima, svojim opštinama. Ja dolazim iz gradske opštine Rakovica, mi smo četvrta opština u čitavoj u čitavoj Srbiji po broju vakcinisanih stanovnika, više od 80% je vakcinisano populacije iznad 65 godina.Imali smo brojne uspešne kampanje, vakcinacija mladih, naših maturanata, mladih privrednika, studenata. Nastavićemo i sa ovim i i u narednom periodu. Otvorili smo dva punkta gde građani Rakovice i čitavog Beograda, bez zakazivanja mogu svakog radnog dana, uključujući i subotu i nedelju da se vakcinišu, bilo da je reč o punktu u okviru novog obnovljenog doma zdravlja, nakon 40 godina, na Labudovom brdu, u Oplenačkoj ulici, bilo da je reč o obnovljenom i rekonstruisanom domu zdravlja u Resniku, u ulici Edvarda Grega.Znači, pozivam sve građane, sve ljude koji gledaju ovaj današnji prenos da iskoriste svoje pravo i da se vakcinišu. Imamo dovoljno svih vakcina i drago mi je što će konačno u Srbiji da krene proizvodnja ruske vakcine. Takođe, zaista sam se obradovala lično kada sam videla da u aprilu ove godine je počela izgradnja i treće kovid bolnice u Novom Sadu, pored novoizgrađenih kovid bolnica u Batajnici u Beogradu i u Kruševcu.Zašto Kruševcu.Zašto je sve ovo važno? Važno je da se vratimo u neku normalnost, da oporavimo našu privredu, da možemo da kreiramo takav poslovni ambijent i takve ekonomske odnose, da iz dana u dan možemo da podižemo cenu minimalne zarade.Kolega ovlašćeni predstavnik SNS za današnju raspravu, kolega narodni poslanik Vuk je govorio o tome koliko je važno da povećavamo naše plate i penzije, koliko je važno da povećavamo tu minimalnu cenu zarade koja će biti preko 35.000 dinara, koliko je važno da do januara sledeće godine plate u Beogradu, plate u čitavoj Srbiji budu veće. Trenutno plata u Beogradu je 705 evra, a očekujemo i prognoziramo da se rast plata u Beogradu na više od 770 evra, što su zaista dobre vesti za građane Beograda, dobre vesti za njihove porodice i dobre vesti za, rekla bih, izvesniju budućnost svih članova naših porodica i svih ljudi koji žive u našoj prestonici, u našem glavnom gradu kakav je Beograd.Takođe, kada govorimo o ovom sporazumu važno je podsetiti se i te bilateralne saradnje koju naša zemlja uživa sa zemljama članicama EU. Nedavno je održan sastanak u vezi berlinskog procesa na kome je bila naša premijerka gospođa Ana Brnabić i Srbija danas snažno podržava berlinski proces, ne samo u cilju ekonomskog razvoja regiona, već i u cilju povezivanja ujedinjenja Zapadnog Balkana i njegovog približavanja i tešnje saradnje sa samom EU, sa jednom jako važnom nadnacionalnom tvorevinom.Zahvaljujući podršci Nemačke i kancelarke Angele Merkel i tim unutrašnjim inicijativama, rekla bih, pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića kada govorimo o regionalnoj inicijativi Mini šengen, ali i ostalim predstavnicima i Severne Makedonije, Albanije, BiH, mi danas možemo sa ponosom da govorimo o tim svim rezultatima koji su u ovom procesu pokrenuti.Mi danas otvaramo prostor za dalje širenje ekonomije, za dalje širenje trgovinske saradnje, za čitav region Zapadnog Balkana, i čitav region Zapadnog Balkana, svi mi zajedno činimo još atraktivnijim i privlačnijim za strane investicije, ali i za ubrzanje ekonomskog rasta.Srbija rasta.Srbija snažno podržava Berlinski proces čiji je fokus na izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta i ja sam zaista ponosna što mogu da istaknem sama EU počiva na četiri slobode, na slobodi kretanja robe, kapitala, ljudi i usluga, a mi ćemo kao region Zapadnog Balkana imati benefite, ukoliko budemo nastavili da razvijamo sve one dobre inicijative, ne samo u okviru berlinskog procesa, već i u okviru Mini šengena.Mi već sada možemo da vidimo benefite berlinskog procesa kada pogledamo saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, ona je značajno unapređena tokom prethodnih godina, povezani smo autoputevima i saobraćajnicama za EU, počela je implementacija Sporazuma o ukidanju naknada za roming za Zapadni Balkan, koja je zapravo počela sa primenom ovog od Berlinskog procesa su zaista vidljivi i mi možemo videti da naši mladi danas sarađuju i u okviru regionalne Kancelarije za mlade, mi zaista ulažemo dosta napora u jačanju i povezivanju, ali i izgradnji jedne atmosfere, tolerancije i bolje razumevanja, kako naših mlađih, tako i starijih sugrađana u čitavom regionu Zapadnog Balkana.Transportna zajednica je takođe važna, njen Sekretarijat se nalazi u Beogradu, ali i one aktivnosti koje se odnose na Veće za regionalnu saradnju i Sekretarijata CEFT-e za sprovođenje napora za uvođenje akcionog plana za zajedničko regionalno tržište.Danas tržište.Danas kada pogledate istoriju diplomatskih odnosa, istoriju evropskih integracija, istoriju evropskih odnosa, možete videti dobre primere iz prošlosti kako su se zemlje pre pristupanja EU, pre samog ulaska regionalnog povezivale, integrisale i tesno sarađivale.Dobar primer za to je svakako višegradska grupa, gde su zemlje u početku, koja je osnovana na Samitu predsednika Vlada Čekoslovačke, tada Čekoslovačke, Mađarske i Poljske. U Mađarskom gradu Višegradu 15. februara 1991. godine, koja je težila dubljoj dubljoj integraciji i pre samog pristupanja u punopravno članstvo ovih zemalja. Te zemlje su se povezale i dosta toga radile na unapređenju vojne saradnje, ekonomske saradnje i energetske saradnje i zaista iz ovih iskustava možemo dosta da naučimo.Ja naučimo.Ja sam imala prilike, kao član Odbora za evropske integracije u više navrata da razmenjujem iskustva sa svojim kolegama poslanicima i iz Evropskog parlamenta i iz parlamenata i Odbora za evropske poslove ovih zemalja.Zaista mi je drago da Srbija ni na koji način ne zaostaje kao pristupajuća zemlja u procesu evropskih integracija, gde je, i ako smo imali neki kraći zastoj po pitanju evropskih integracija konačno smo otvorili klaster 1. koji se odnosi na osnovna prava i nadam se da ćemo i tokom sledećeg predsedavanja Savetom EU, EU, slovenačkog predsedavanja otvoriti i ostale klastere, pre svega mislim na klaster 3. i 4.Srbija će nastaviti takođe da bude kredibilan partner na međunarodnoj sceni i nastavićemo da razvijamo dobro susedske odnose sa našim komšijama, gradićemo dobre odnose sa svima i pomagaćemo svim zemljama, kako bi zajedno došli do ubrzanja i unapređenja saradnje u čitavom regionu.To su rezultati koje građani prepoznaju, to su rezultati koje građani cene i to su rezultati za koje građani svoj glas daju na svim izborima od 2012. godine, godine, do sada.U politici ne postoje, ja sam završila Fakultet političkih nauka i mene su moji profesori na fakultetu učili da u politici ne postoje prijatelji i neprijatelji, nego su u politici samo interesi politici samo interesi večiti i jako je važno da nađemo na toj međunarodnoj sceni, svoje mesto pod Suncem, jer samo tada možemo naš brod koji se zove Srbija da usmerimo u pravom smeru.U životu i u politici i u biznisu, ekonomiji, rekla bih da prijatelji mogu nekada da nas iznevere, a neprijatelji mogu prigodno da nas iznenade. Spisak jednih i drugih se često menja, i zavisi od mnogo razloga i zato je važno da na šahovskoj tabli koja se zove međunarodna međunarodna politika, povlačimo pravilne poteze kako bi građanima Srbije izborili izvesniju budućnost i bolji kvalitet života.Zahvaljujem.

Ja ću govoriti o predlogu zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora u iznosu od 25 miliona evra između Srbije i Evropske investicione banke, u vezi sa gasnim interkonektorom Niš Dimitrovgrad, odnosno Srbija Bugarska. Početak izgradnje tog gasovoda planiran je za poslednji kvartal ove godine, a predviđeno je i očekivano trajanje radova, 21 mesec.Brojni su razlozi zašto je potvrđivanje ovog ugovora značajno za građane Srbije. Izgradnja ovog gasnog konektora omogućiće dopremanje gasa u dovoljnim količinama za privredu, ali i za građane, kao i veću energetsku sigurnost, ali i dalji razvoj distributivne gasne mreže, u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.O doprinosu stabilnosti snabdevanja gasom svedoči i podatak da će deonica na teritoriji naše zemlje od Niša do Dimitrovgrada, imati planirani kapacitet cevovoda od 1,8 milijardi kubika ka Srbiji biti dovoljna i da zadovolji oko 80% trenutnih potreba za prirodnim gasom.Značaj ovog konektora nije samo lokalne prirode, ili samo za našu državu, u regionalnom značaju svedoči to što se ovaj projekat nalazi na listi jednog od najprioritetnijih projekata koje je EU, definisala kao ključne u energeskom povezivanju jugoistočne Evrope, sa centralnom Evrope u skladu sa politikom EU, i ovaj projekat se sprovodi u skladu sa trećim liberalizacionim paketom.Kao regionalni projekat koji je podržan i od strane EU, njegova izgradnja omogućiće bližu regionalnu saradnju i omogućiće ravnomerniji ekonomski razvoj i posebno između Srbije i Bugarske i kao takav, on je od suštinskog značaja za dalji razvoj i saradnju naše dve zemlje, ali rezultati ove saradnje, osetiće se i širom regiona, u drugim zemljama.Drugi razlog, zbog kojeg je važno potvrđivanje ovog ugovora jeste što je ovo još jedan korak, ka diversifikaciji ruta kojima se Srbija snabdeva gasom i samim tim, izgradnja ovog gasovoda, značajno će povećati energetsku bezbednost i Srbije i celog regiona.Diversifikacija ruta snabdevanja, takođe će doprineti i većoj stabilnosti, snabdevanja gasom naše privrede i građana i omogućiti da Srbija bude manje zavisna od geopolitičkih promena, koje mogu da utiču da utiču sasvim sigurno na snabdevanje ovim energentom.Ovakva gasna stabilnost i diversifikovane rute snabdevanja takođe će omogućiti Srbiji da razmišlja i ka diversifikaciji ponuđača gasa, što bi svakako stabilnost i sigurnost snabdevanja gasom podiglo na još jedan viši nivo.Treći značajni razlog je ekološki. Neophodno je napomenuti da je gas kao energent čistiji i od mazuta i čistiji od uglja. Kada u budućnosti u Srbiji budemo donosili značajne odluke po pitanju energetske tranzicije ka čistijim i obnovljivim izvorima energije, značajan segment te tranzicije, posebno u kraćem do srednjem vremenskom periodu i u oblasti čistijih izvora energije, biće izgradnja elektrana na gas, budući da je to čistija alternativa fosilnim gorivima, koja se i danas koriste u mnogim elektranama i toplanama, ali i u industrijskim postrojenjima.Potvrđivanjem postrojenjima.Potvrđivanjem ovog ugovora omogućićemo stabilnije snabdevanje domaćinstva i privrede gasom i time omogućiti rast i razvoj privrede, a sve to uz izgradnju bližih ekonomskih veza i sa Bugarskom i sa zemljama regiona i sa Evropskom unijom. Omogućićemo, kao što sam rekla, diversifikaciju snabdevanja, koja će to snabdevanje učiniti manje zavisnim od geopolitičkih previranja. Namerno to ponavljam i još jednom podvlačim. Na kraju, postavićemo temelj za tranziciju naše privrede i energetskog sistema ka čistijim izvorima energije.Zbog svega navedenog poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će u danu za glasanje podržati predložene ugovore.Hvala. Zahvaljujem.Vreme predviđeno za poslaničku grupu je potrošeno.Reč ima narodni poslanik Radovan Arežina.Izvolite. Hvala, poštovana predsedavajuća.Uvaženi ministre Mali, koleginice narodne poslanice, kolege narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, danas bih se osvrnuo na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene.Na dnevnom redu sednice je i zajam koji nam odobrava Francuska agencija za razvoj, a o njemu je govorio naš drug Mrka, koji se odnosi na železnicu i koridore mislim da je u uvodnom izlaganju ministar Mali pomenuo i deo koji će, kako sam razumeo, krenuti u realizaciju na jesen, odnosno, možda na proleće iduće godine, a to je Požarevac-Golubac, što nas dole u Podunavlju I te kako smo zainteresovani, a to nije samo pitanje nas, nego i pitanje susedne zemlje Rumunije, a i Bugarske, tako da bih zamolio da ako ono na proleće, može da ostane s početka jeseni da se krene u realizaciju projekta. To bi nam i te kako značilo celom kraju.Klimatske promene i adaptacije na ove promene bezuslovno je pitanje opstanka nas kao čovečanstva i zato je važno da svaki sektor društva prilagođava i povećava otpornost na sve rizike povezane sa klimatskim promenama.Nažalost,

uvaženi drug i prijatelj prof. Peđa Marković je skoro u jednom intervjuu pomenuo drastično i nemojte to da nas u ovom pogledu spašava, a to je – kako je Korona delovala u Indiji, da kada su zaustavili proizvodnju, prvi put su mnogi Indijci videli plavetnilo neba.Pokušajmo da nas korona ne spašava, da pobedimo koronu, a i da mi imamo toliko razuma i toliko načina i mogućnosti da spasimo buduće generacije i da im omogućimo pristojan i nadasve zdrav život.Zato danas moramo, ukoliko želimo da naša planeta opstane i mi na njoj, da se posvetimo zaštiti životne sredine i prilagođavanju na klimatske promene.Srbija je kao potpisnica Kjoto i Pariskog sporazuma posvećena borbi protiv klimatskih promena, što smo učinili i kroz zakonski okvir donoseći zakon o klimatskim promenama.Realizacija ciljeva iz ove agende je veoma skupa, ali je nophodna i bezuslovna.

odnosno klimatske promene. Dakle, u pitanju je sprovođenje tzv. Zelene agende. To je implementacija zelenih standarda kojima će se obezbediti prilagođavanje urbanih sredina i obodnih delova gradova klimatskim promenama.Dolazim iz regije u kojoj se nalaze velika prirodna i kulturna blaga Srbije, to je prostor Đerdapa, gde se vodi računa o zaštiti prirode i tu bih naglasio i pohvalio mnoga udruženja građana, posebno planinare, koji to čine koji to čine samoinicijativno i na dobrobit kako društva, tako i prirode.Tu se nalazi Nacionalni park Đerdap koji je od prošle godine, a to je značajno i za celu zemlju i prvi geopark Srbije na UNESKO listi.Zato podržavamo sve mere države za očuvanje prirode i borbu protiv klimatskih promena. Danas u stvari već govorimo o otpornosti na klimatske promene. Prosto rečeno, u pitanju je program kojim će urbane sredine povećati svoju otpornost na sve oblike klimatskih promena sa kojima se suočavaju. Pre svega, u pitanju je zagađenje vazduha.Za

Program će realizovati Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a osnovu odobrenja ovog kredita čini upravo zakon o klimatskim promenama, kojim je predviđeno donošenje razvojne strategije sa niskim emisijama ugljenika kao jednog od najvećih zagađivača.Posledice klimatskih promena mogu biti ogromne i bolne po opstanak živog sveta, pa i čoveka. To su suše, poplave, klizišta, nestanak pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. U krajnjoj liniji, to je nedostatak vode za piće i čistog vazduha. Zamislite poljoprivredu bez vode? Zamislite svet bez pčela, koje su glavni planetarni oprašivači? Koliko bismo poživeli ako njih ne bude bilo. Tu je ona tačka ili crvena linija opstanka.Prilagođavanje klimatskim promenama jednog urbanog centra jeste to da zaštiti svoje vodoizvore, da pošumljava što više površina kako i urbanim centrima, tako i u obodnim područjima, jer će se tako sprečavati klizišta i udari vetrova, ali i to pošumljavanje mora biti prilagođeno klimatskim promenama.Naravno da u centru grada ili na sušnim površinama neće biti posađen hrast lužnjak, koji zahteva tone vode za svoj rast, nego će se pošumljavati drugim vrstama drveća, koje ne zahteva toliko vode. Prilagođavanje klimatskim promenama i navodnjavanje sistemom kap po ili stvaranjem manjih veštačkih jezera, retenzija i bazena u obodima urbanih celina, gde će se prikupljati prirodne vode kada ih bude bilo, kiše, snegovi itd. i koristiti ih kada su i gde su potrebni. Uostalom, ovaj stari način čuvanja vode u mnogim krajevima je poznat od davnina. Samo treba da postane model za sve. Tako se štitimo od neminovnih

čini.Možda ovi moji predlozi sada mnogima izgledaju kao minorni, ali sam siguran da ako svako od nas stavi po jednu kockicu u mozaik naše planetarne budućnosti, to će biti dovoljno.Ja se držim one ekološke izreke, a i političke, a znam i da mnoge kolege ovde koje su prisutne i koji su govorili u ovim danima od kada sam ja poslanik, a to je – misli globalno, deluj lokalno. Pre svega, mi moramo zaustaviti dalje zagađivanje planete i racionalan odnos prema prirodnim resursima, posebno vodi. Ovaj koncept bismo mogli nazvati zaštita prirode putem prirode, jer priroda ima tu mogućnost prilagođavanja. Mi treba da je pratimo i pomognemo svojim akcijama da opstane.

cilju toga je svakako i revitalizacija gradskih i seoskih vodovoda, posebno zamena azbestnih cevi, koja će se odvijati i očekujemo intenzivno Programom „Srbija 2025“. Cilj Cilj je sposobnost urbane sredine na brzu, ali i stratešku adaptaciju, što u celini podrazumeva revitalizaciju degradiranih područja, prilagođavanje klimatskim promenama i umanjenje štete od klimatskih promena.Pored

Mapirati kvalitetne vode, rečice i potoke u svim opštinama koje otiču nepovratno, a neiskorišćene su i u bliskoj budućnosti priključiti gradskim vodovodima ili napraviti zaštićena izvorišta.Posebno bih ovde iskoristio priliku, pošto nas ministar Mali danas ovde uvažava, da ga zamolim da jednu od mogućnosti Ministarstvo finansija iznađe, da mi lokalne samouprave koje dolazimo iz malih lokalnih samouprava, koje nemaju budžet, koji imaju manji budžet od milijardu dinara, a koje se ponašaju, da kažem, racionalno, korektno, sve svoje obaveze izmiruju na vreme, njihov završni račun je za primer, da ministarstvo, kao što je GIZ našao načina da pomogne i da nagradi opštine koje su izvršile popis imovine najbrže, da se tim opštinama omogući neki dinar iz budžeta pride i da se može uložiti u ovakve primere, kao što su gradski ili seoski vodovodi.U smislu svega navedenog, podržavam ratifikaciju potpisanog ugovora o zajmu koji će unaprediti sistem otpornosti urbanih sredina na klimatske promene, jer je Srbija danas izložena velikim izazovima. Najveći zagađivač je i dalje energetski sektor, kao emiter gasova sa efektom staklene bašte. Uzrok je, pre svega, korišćenje uglja i u individualnim ložištima. Ovde su lek daljinski sistemi grejanja i filterski sistemi koje ćemo rešiti najbrže gasifikacijom, koja se već, moramo priznati, ubrzano odvija i to vidimo u radu „Srbijagasa“ posebno.Klimatske promene su sve intenzivnije. Proizvodi ih sam čovek. Zato i naš odgovor na njih mora biti adaptacija, ali i smanjenje štetnih aktivnosti koje su i doprinele do njih.Svakako, smatram da niko od nas ovde prisutnih, a i na planeti, ne želi da živi u staklenoj bašti. Hvala vam puno na pažnji.

Hvala, uvažena potpredsednice Narodne skupštine gospođo Kovač.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću danas govoriti o sporazumima i aranžmanima aranžmanima koje je naša zemlja i Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo finansija napravilo sa Evropskom investicionom bankom, vezano za vezano za gasni interkonektor koji spaja Niš-Dimitrovgrad, dakle, Srbiju i Bugarsku i koji će u jednom dugom vremenskom periodu da obezbedi energetsku sigurnost i energetsku bezbednost našoj zemlji.Ono što je jako bitno da se napomene, a to je da ovaj projekat i sve ono što se radi u vezi njega ima jako veliki, ogroman geopolitički značaj, s obzirom da se radi o projektu koji je čekao nekoliko godina kako bi se realizovao, koji, i to mora da se istakne, 45 miliona evra finansira finansira EU, dakle, putem bespovratnih sredstava. Ovde mi danas razgovaramo o 25 miliona evra koje pod povoljnim uslovima možemo da povučemo, dakle, koje ćemo povući od Evropske investicione banke.O čemu se radi? Da se objasni i građanima Republike Srbije, što je najbitnije. Nijedna zemlja ne može da bude potpuno i stoprocentno suverena, ako stoprocentno zavisi od snabdevanja energentima od jedne zemlje ili dve kompanije. Radi se o tome da Srbija, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, kako pronalazi partnere po pitanju ekonomskog razvoja i investicija, tako se i radi u oblasti energetike, koja je možda i ključna oblast kada je u pitanju dalji i budući ekonomski rast naše zemlje i investicije.Radi se o tome da ćemo za vrlo kratak kratak period imati mogućnost da snabdevamo američkim gasom, koji će dolaziti iz Grčke, odnosno Soluna, tako da ćemo polako iz godine u godinu da relaksiramo svoju poziciju i da relaksiramo zavisnost naše zemlje po pitanju uvoza i snabdevanja ruskim gasom. To znači da će građani Republike Srbije plaćati jeftiniji gas. To znači da ćemo otvoriti mogućnost za konkurenciju u ovom sektoru i ono što je najbitnije, da će privreda u ovoj zemlji moći da plaća gas po pristojnim cenama i da samim tim imamo mogućnost da privučemo što više stranih stranih direktnih investicija u narednom periodu.Vama, ministre, mogu samo da čestitam za sve ono što ste uradili po pitanju finansija, posebno u proteklih godinu dana. Sve relevantne svetske institucije, počevši od Svetske banke, MMF-a, jednostavno, govore

velikog znanja, bez hrabrosti, ali naravno, političke volje i odlučnosti samog lidera naše zemlje, predsednika Aleksandra Vučića, ali i vaše umešnosti i mudrosti kao ministra finansija da da sve ono što smo uradili i sve ono što je urađeno tokom ove krize, da rezultira time da se održe radna mesta, da se održi intenzitet ekonomskog rasta i razvoja i ono što je najbitnije za našu zemlju, da svi oni koji su potencijalno bili investitori kod nas i hteli da investiraju, da su zadržali da su zadržali svoje projekte i da možemo da očekujemo da u narednom periodu oni investiraju u Srbiju, što će, naravno, biti od ključnog značaja za novi ciklus zapošljavanja, za novo prilagođavanje četvrtoj industrijskoj revoluciji, dakle, u samom smeru modernizacije i jačanja ekonomije ekonomije i političke pozicije naše zemlje.Što se tiče ovog dela izgradnje autoputa, odnosno Moravskog koridora u dužini od, mislim, 104 kilometra, radi se o isto tako jednoj relevantnoj, velikoj američkoj kompaniji „Behtel“. Ona je ovde pod nazivom „Behtel London“ kao britanska firma, kao ćerka velike američke kompanije koja je došla ovde da izgradi autoput, da izgradi infrastrukturu. To pokazuje jasnu određenost i jasnu orijentaciju Srbije da po pitanju infrastrukture, kao i po pitanju energetike širimo, dakle, diversifikujemo naše partnere da se ne usmeravamo na samo jednu državu ili na kompaniju iz jedne države, nego da jednostavno ponudimo mogućnosti da radimo kako sa kineskim partnerima, evropskim partnerima, da to radimo i sa Amerikancima i sa kompanijama iz Ruske Federacije.To je nešto što Srbiji garantuje ne samo ekonomsku stabilnost, garantuje političku stabilnost, jer prosto, ne može se očekivati da da Srbija ikada bude u poziciji kao što je bila pre 2012. godine, kada je bila lak plen, kada je bilo lako uceniti Srbiju, s obzirom da je ekonomski bila jako slaba, da nije imala gotovo nikakav privredni rast, da kroz svetsku ekonomsku krizu 2009. godine apsolutno je prolazila sa veoma, veoma lošim rezultatima i sa krajnjim negativnim rezultatom od preko 300.000 radnih mesta i to većinski u privatnom sektoru.Sada u našoj zemlji nemačke kompanije zapošljavaju više od 70.000 ljudi, američke kompanije 25.000 ljudi. Ne možete sigurno da očekujete od zemlje koja ima 25.000 zaposlenih kod nas, koja gradi strateški važan autoput, da izlaže našu zemlju pritiscima kao što je to bilo pre 2012. godine.I jedne jasne, ozbiljne politike, jednog jasnog i ozbiljnog geopolitičkog promišljanja predsednika Aleksandra Vučića, koji je jednostavno kroz tu logiku otvaranja partnerstva i sa onima sa kojima nismo bili u dobrim odnosima tokom devedesetih godina, stvaranjem čvrstih prijateljstava i čvrstih savezništava i strateških partnerstava uspeo da učini Srbiju tako atraktivnom da oni ulažu novac, da ulažu energiju, da ulažu resurse u našoj zemlji i tako nije zaštitio nije zaštitio samo ekonomski interes naše zemlje, nije zaštitio samo radna mesta u našoj zemlji, zaštitio je Srbiju i ojačao geopolitičku i međunarodnu poziciju naše zemlje. Siguran sam da naša zemlja nije ovakvu poziciju imala u prethodnih 30 ili 30 ili 40 godina upravo zahvaljujući toj vrsti liderstva i hrabrosti da ne upadnemo u zamku da, kako bi to ekonomisti rekli, sva jaja stavimo u istu u istu korpu, nego da sve ono što možemo da ponudimo, ponudimo svima, pod jednakim, relevantnim uslovima.Zato Srbija danas važi za zemlju u kojoj je u kojoj je jedna od najboljih poslovnih klima ne samo u ovom delu Evrope, nego i u celoj Evropi i mi smo država koja će zasigurno u ovoj godini imati najveći rast BDP-a.Šta vam govori ta činjenica da je garant za ovaj kredit koji će Srbija imati i koji će dobiti od "Džej Pi Morgan Čejs" banke, njihovog ofisa u Londonu, koji je garantovan od britanske kreditno-garantne korporacije? Govori o tome da sama Velika Britanija, dakle Ujedinjeno Kraljevstvo, gleda na Srbiju kao jednu sigurnu zemlju, kao na pouzdanog partnera u koju vredi ulagati i gde je investicija u infrastrukturu i u bilo koji deo ekonomije sigurna i da je sigurna na jednom dugoročnom planu.Ja ću vam reći samo tu činjenicu da sa Velikom Britanijom gotovo da ekonomske odnose u periodu između 1990. i 2012. godine nismo ni imali. Sada imamo situaciju da nam britanska Razvojna agencija garantuje kredit, da sredstva dobijamo pod jako povoljnim uslovima i treba biti jasan i treba otvoreno reći da su ova sredstva koja dobijamo od Evropske investicione banke i ova sredstva koja dobijamo i koja su garantovana od britanske Razvojne korporacije najjeftinija sredstva koja jedna država u Evropi je uspela da dobije i mnogo jeftina od onih sredstava koja dobijamo posredstvom nekih drugih država sa kojima Srbija radi.To dovoljno govori da je predsednik Vučić uspeo da otvori sada i tu liniju saradnje sa UK, jer Srbiji je potrebna i ta vrsta savezništva, potrebno je strateško partnerstvo sa partnerstvo sa UK, s obzirom da imamo puno, puno prostora za saradnju u ekonomiji i puno prostora da britanske kompanije dolaze u Srbiju, da investiraju u Srbiju i, naravno, da putem te saradnje otvaramo nova radna mesta.Takođe, želim da napomenem nešto što možda nije toliko značajno koliko sami ovi ugovori, koliko ono što će se desiti već za dve-tri godine, a to je da imamo izgrađen auto-put, Moravski koridor, gde će građani Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, imati dodatne mogućnosti. Dakle, imaće nove investitore, imaće nove kompanije, imaće nove fabrike. Taj deo Srbije će doživeti jedan ozbiljan privredni bum, kao što je to Vučić uspeo da uradi u mnogim delovima Srbije.Probudila se istočna Srbija. Probudila se južna Srbija, Vranje, Vladičin Leskovac. Dakle, to su sada mesta u kojima se dobro i kvalitetno živi, to su sada mesta u kojima živeti nije beznadežno, kao što je to bilo do 2012. godine, kada mladi ljudi nisu gotovo imali nikakvu opciju sem da dođu za Beograd ili da odu u inostranstvo. Sada smo Sada smo mi otvorili, putem Vučićeve ekonomske doktrine, da u svakom gradu, u svakoj opštini imamo bar po jednu fabriku. Otvorili smo ono što je najbitnije za naše građane i za naše mlade ljude, otvorili smo da oni imaju mogućnosti za sve.Ali, u svemu ovome i u svim ovim velikim projektima koji su jako značajni na nacionalnom nivou, koji su značajni za region, želim da kažem da ste, ministre, uspeli da podizanjem rejtinga naše zemlje u međunarodnim finansijskim okvirima čak na samo ovoj jednoj transakciji povodom plaćanja premije za ovu kreditnu liniju, dakle za ovaj kredit, uštedimo više od 10 miliona evra, zato što nam se rejting rejting u samo proteklih nekoliko nedelja povećao, nismo više na broju pet nego smo na četvorci, tako da smo za samo nekoliko nedelja uspeli da uštedimo za našu državu 10 miliona evra.To koju sprovodi SNS, to je politika koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, a to je jedna domaćinska politika koja je orijentisana isključivo na interes države i građana. Dakle, Srbija je danas otvorena zemlja, spremna da sarađuje sa svima, ali spremna da zaštiti svoje vitalne ekonomske, socijalne i nacionalne interese i zbog toga te velike sile koje danas vode ceo svet i poštuju Republiku Srbiju, poštuju zbog toga što se reč Srbija na međunarodnom planu ceni, pošto se ono što predsednik Vučić kaže na međunarodnom planu to i uradi.Verujte mi, poštovani građani Republike Srbije, rezultati ove politike će se videti tek za godinu, dve ili tri, kada kada sve ono što je urađeno, kada se to bude jasno videlo i kroz otvaranje novih radnih mesta, ali i kroz poštovanje Srbije na geopolitičkom planu, posebno po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje i očuvanje vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda gde god on živi na teritoriji zapadnog Balkana.Srbija više nije šaka zobi kakva je bila do 2012. godine, koju je svako mogao da prođe i da pozoba, zato što je bila slaba, zato što je bila pred ekonomskim kolapsom i naravno da su tada svi takvu Srbiju i tapšali po ramenu.Kako je predsednik Vučić u jednom intervjuu sinoć rekao, normalno je i treba da budemo pragmatični i treba da budemo svesni činjenice da mnogima u regionu, mnogima u Evropi nije drago što je Srbija podigla svoju glavu, što je Srbija razvila svoju ekonomiju, što Srbija danas ima jednu od možda najdinamičnijih ekonomija u Evropi.Pogledajte Srbiju pre sedam godina, pogledajte minimalnu zaradu od 15 hiljada dinara. Danas je ta zarada 300 evra. Danas je prosečna plata u Beogradu 702 evra. će biti za nekoliko meseci 630 evra. Dakle, za nekoliko godina mi ćemo sigurno, ako budemo nastavili ovim tempom, da prestignemo da prestignemo i neke države srednje Evrope zbog toga što imamo kontinuitet, što je Vučić od ove zemlje napravio jednog ekonomskog lidera, jedan ekonomski hab u koji danas svi, bez nekog geopolitičkog opterećenja, sa svih strana sveta, žele da investiraju, znaju da im je investicija sigurna, ali kroz to svoje znanje i umeće, on je uspeo da privuče u energetski sektor i kompanije iz Ruske Federacije, u infrastrukturu kompanije iz Kine. Koliko možemo da vidimo, i mnoge američke kompanije koje su sa sobom povukle kompanije iz Japana, iz Južne Koreje, sve američke saveznike koji vrlo rado dolaze ovde u Srbiju i vrlo rado investiraju u ovu zemlju.Dakle, mi kao poslanici SNS ćemo uvek podržavati ovakvu politiku, uvek ćemo podržavati ovakve sporazume koji za glavni cilj imaju unapređenje kvaliteta života građana Republike Srbije, unapređenja naše ekonomije, jer što je Srbija ekonomski i vojno jača, to je naš narod jači i lakše ćemo moći da se zaštitimo. To je ono što je strategija i i doktrina spoljne i unutrašnje politike predsednika Aleksandra Vučića i, naravno, ne preostaje nam ništa drugo nego da ga svojski, čvrsto i snažno podržimo u toj nameri da ojača Srbiju i stavi je na mesto koje srpski narod i naša država zaslužuju. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa i sa radom nastavljamo u 15.00